I prelazimo na 7. točku dnevnoga reda. To je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku sukladno članku 159. Poslovnika. Hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli odbori, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ratne veterane. Izvještaje sa sjednice odbora primili ste na klupe. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Izvolite, gospodine ministre. Ministar Tomislav Ivić. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici. Evo ja ću u najkraćim crtama pokušati obrazložiti na što se odnose izmjene u prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o pravima Hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Stupanjem na snagu ovog prijedloga zakona, prestat će mogućnost ostvarivanja statusa Hrvatskog branitelja. Dakle, onog trenutka kada zakon stupi na snagu nitko više neće moći ostvariti status Hrvatskog branitelja. Držimo da je bilo sasvim dovoljno vremena. Od '91. godine je prošlo 18 godina, a od završetka rata je punih 13,5 godina i da svi oni koji su imali namjeru, koji su htjeli, koji su to željeli su mogli bez problema koji su naravno za to imali osnovu, regulirati svoj status Hrvatskog branitelja. Isto tako u prijedlogu izmjena zakona, odnosno stupanjem na snagu stupanja zakona, više se neće moći bolest dovoditi u uzročno-posljedičnu vezu sa sudjelovanjem u Domovinskom ratu i na osnovu toga ostvariti mirovinska prava po Zakonu o pravima Hrvatskih branitelja. Obrazloženje je isto kao i kod stjecanja stjecanja statusa Hrvatskog branitelja. Dakle, 13,5 godina je prošlo od završetka Domovinskog rata, pa i po mišljenju struke vrlo je teško sa sigurnošću utvrditi da je bolest posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, a da nije recimo u pitanju biološki proces. Ista je stvar i kod smrti kao posljedice bolesti. Ona se također više neće moći dovoditi u uzročno-posljedičnu vezu sa sudjelovanjem u Domovinskom ratu. Tako da obitelj umrlog Hrvatskog branitelja neće moći ostvariti prava obiteljsku mirovinu i neka druga prava na osnovu Zakona o pravima Hrvatskih branitelja. Također u ovom prijedlogu zakona postrožavaju se kriteriji za ostvarenje najniže mirovine. Po postojećem zakonu svi Hrvatski branitelji kada steknu za to uvjete 65 godina života muškarci, a 60 godina žene imali su pravo na najnižu mirovinu, koja je iznosila 40% od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj, bez obzira na vrijeme provedeno u postrojbama Hrvatske vojske tijekom Domovinskog rata. Dakle i sa jednim danom moglo se steći to pravo na zaštićenu, odnosno na najnižu mirovinu po Zakonu o Hrvatskim braniteljima. Ovim prijedlogom izmjena potrebno je minimalno sudjelovanje hrvatskog branitelja od 100 dana u Domovinskom ratu da bi se eventualno konzumiralo ovo pravo. I ono što želim posebno naglasiti da ovo pravo najniže mirovine neće moći ostvariti svi oni koji su u jedinstvenom registru Hrvatskih branitelja u neborbenom sektoru. Dakle, ovo pravo će ubuduće moći ostvariti samo oni koji su 100 dana sudjelovali u Domovinskom ratu i to u borbenim postrojbama Hrvatske vojske. Isto tako pooštrava se kriterij za ostvarenje opskrbnine. Tu je također uveden ovaj uvjet da je neophodno potrebno sudjelovanje u Domovinskom ratu od 100 dana. Ono što također želimo istaknuti kao izmjenu u ovom zakonu da se izvanbračna zajednica dovodi u isti pravni položaj sa bračnom zajednicom i kada su u pitanju prava i eventualne obaveze koje proizlaze iz ovog zakona. I ono što želim također naglasiti kao izmjenu u ovom prijedlogu zakona da će stupanjem na snagu ovog zakona obustaviti se svi započeti postupci na koje se odnose izmjene ovog zakona, dakle kada su u pitanju bolest bolest i smrt kao posljedica bolesti dovođenje u uzročno posljedičnu vezu. Dakle, neće biti obustavljeni oni postupci koji su na vrijeme podneseni a kada je u pitanju ostvarivanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida. invalida. Dakle, to su ključne promjene i prijedlog promjena u ovim izmjenama i dopunama zakona. Mislim da su one u ovom trenutku realnost, da one neće oštetiti nikoga, da svi oni koji su željeli na bilo koji način regulirati svoj status sudjelovanjem u Domovinskom ratu su imali sasvim dovoljno vremena da to u proteklom razdoblju ostvare. I moram reći naravno i to da za izmjene ovog zakona nisu potrebna nikakva dodatna novčana sredstva u državnom proračunu i naravno da velika većina udruga iz Domovinskog rata koje zastupaju interese branitelja a i sami branitelji podržavaju izmjene ovog zakona. Hvala lijepa. Hvala ministre. Imamo jednu prijavu ispravka navoda, uvaženi kolega Ivica Pančić. Izvolite kolega. **Pančić, Ivica (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Ovdje je među obrazloženjem izmjena postojećega zakona rečeno da držimo da je bilo sasvim dovoljno vremena da svi koji su željeli da su mogli regulirati svoj status. Jednostavno to nije točno. Osnovni razlog izmjena zakona je problem u državnome proračunu jer zakon iz 2001. godine proglasili ste antibraniteljskim zakonom a mene kao njegovog autora proglasili ste hrvatskim izdajnikom. A sada ovim izmjenama zakona preuzimate odredbe zakona iz 2001. godine. Meni ništa drugo ne preostaje da kažem dame i gospodo HDZ-ovci dobro došli u klub hrvatskih izdajnika. Puno toga od vas će se moći naučiti. Hvala. **Friščić, Da li se izvjestitelji u ime odbora žele javiti za riječ? Ne. za riječ? Ne. Izvjestitelji odbora se ne javljaju za riječ, ali zato imamo prijave klubova. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice uvaženi kolega zastupnik Josip Đakić. Izvolite kolega Đakić. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji koji zapravo stvarno sa odmakom vremena ima puno pravo da je došao u proceduru i da regulira one stvari koje su stvarno bile vremenski dovoljno potkrijepljene da se riješe i reguliraju. Od ratnih djelovanja proteklo je kao što smo čuli i kao što znamo 13 do 18 godina s obzirom da je obrana suvereniteta Republike Hrvatske prestala 30. lipnja 96. godine zakonska procedura i regulativa je puno puta mijenjana i nadopunjavana baš s obzirom na potrebe. I Hrvatska demokratska zajednica kao njezin klub uvijek su išli i gledali da zakon bude u korist hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji pogotovo onima koji su smrtno stradali i članovima njihovih obitelji, djeci poginulih. Klub Hrvatske demokratske zajednice i danas podržava izmjene i dopune ovog zakona i zasigurno u svojim prijašnjim intervencijama i donošenjem zakona dali smo dovoljno vremena svima onima koji su bili hrvatski branitelji ali nisu ostvarili svoja prava, koji nisu stekli status da ih reguliraju u ovom vremenu od 13 do 18 godina i smatramo da je to sasvim dovoljno vrijeme koje je bilo iza nas i svaki onaj koji se se smatrao, tko je želio imati tu i čas ali koji je želio imati i prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja mogao je to učiniti u ovom vremenskom otklonu. Ono o čemu govori kolega Pančić zasigurno ne stoji. Niti je to istovjetna odredba, niti je to slična odredba kao što je bila u njegovom zakonu. Njegov zakon je ukidao prava tisućama hrvatskih ratnih vojnih invalida, tisućama, čak preko tisuću i nešto poginulih roditelja hrvatskih branitelja nije moglo ostvariti pravo jer mu je ukinuto pravo. Stoga ne možemo uopće govoriti o tome da je približno ili slično nešto se dogodilo u ovom zakonu a naročito da bi netko pogotovo klub Hrvatske demokratske zajednice, Ministarstvo hrvatskih branitelja bilo učlanjeno u njegov klub. Njegov klub je, ja ga neću nazvati imenom kojim ga je on nazvao niti ću ga zvati jer mislim da nije primjereno u ovom Visokom domu govoriti o onome što su tada činili. Ja sam to puno puta spomenuo i neću sada namjerno ponavljati jer hrvatskoj javnosti a naročito hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji jasno je i .../Govornik se ne razumije./... što je bilo u tom vremenu kada je Pančić bio na čelu ministarstva i kada je pokojni Račan vodio Vladu. Stoga se ne želimo sjećati toga vremena, to je bilo preteško za populaciju hrvatskih branitelja. I stoga želim samo naglasiti da je u ovom predviđenom vremenu koje je proteklo sve bilo definirano. I neće neće se nijedno stečeno pravo ukinuti ovim zakonskim odredbama. Stečena prava se ne diraju i to je ono najvažnije što nas čini zadovoljnima. rigoroznija mjerila i kriteriji u ovom zakonu zasigurno imaju svoj pravni učinak jer ne možemo nečiju aljkavost i neozbiljnost, nečiju nezainteresiranost tolerirati a to ide na štetu i teškoće u radu i Ministarstva hrvatskih branitelja kao i Fonda hrvatskih branitelja koji brine i skrbi. A bila bi uzročno posljedična veza i sa određivanjem novog broja dionica koje bi potkrijepile ove zahtjeve svih onih koji nisu u registrima Ministarstva obrane ili Ministarstva unutrašnjih poslova tj. koji nisu došli u sustav registra hrvatskih branitelja iz ovih dvaju matičnih ministarstava. Stoga u člancima koji se mijenjaju vidljivo je da se više ne može pravo na invalidsku mirovinu priznati samo će se do sada hrvatskim ratnim invalidima, ne mogu to ostvariti hrvatski branitelji. Radi se i usklađenje teksta sa odredbama članka 1. ovoga zakona jer pravo na invalidsku mirovinu može se priznati samo hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata, a ne i osobama koje imaju samo status hrvatskog branitelja. Takve mogućnosti više neće postojati početkom važenja ovog zakona. Isto tako je predviđeno da pravo na najnižu mirovinu pripada hrvatskom branitelju koji je najmanje sto dana bio u obrani suvereniteta i to kao pripadnik borbenog sektora. Znači da neborbeni sektor neće ostvarivati više prava koja je do sada bilo moguće ostvariti. Takvo isto pravo je definirano i za najnižu braniteljsku mirovinu, ali isto tako i za opskrbninu, koja je kao socijalna kategorija opisana u ovom zakonu, ima dodatnih ustroja koji govore o tome tko sve ne može ostvariti opskrbninu koja je u visini 1092 kune. Znači, to ne mogu one osobe koje imaju mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti, koje postoje u upisu poljoprivrednih gospodarstava. I osim ove dvije nove apsolutne smetnje za priznavanje prava na opskrbninu predlaže se još i ono što govori o vlasništvu, a to je da korisnici i vlasnici motornih vozila, plovila i koji su ili korisnici ili vlasnici također ne mogu ostvariti pravo na opskrbninu. Opskrbnina stvarno je socijalna, smatra se i svrstava se u socijalnu kategoriju primanja hrvatskih branitelja koji nemaju nikakve druge mogućnosti. Također je ovim zakonom definirano i to da bračna ili izvanbračna zajednica također su u istoj kategoriji i definirana je izvanbračna zajednica i Zakonom o obitelji pa tako da ne bi više bilo moguće koristiti obiteljsku mirovinu onim članovima koji su u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici zajednici poslije smrti hrvatskog branitelja. Naime, ovim zakonom jasno i … /Govornik se ne razumije./… se obuhvaćaju rigoroznije mjere i kriteriji za stjecanje određenih prava. Oni jesu zasigurno zbog vremenskog otklona pravodobni, nit su prebrzo došli u ovaj Visoki dom niti su prekasno došli. Iako postoje inicijative udruga proizašlih iz Domovinskog rata, pojedinaca kao hrvatskih ratnih vojnih invalida i stradalnika koji traže i rigoroznije mjere, mi smatramo u klubu Hrvatske demokratske zajednice da je ovo sasvim dovoljno kako bi se uspostavio konačni broj hrvatskih branitelja, kako se ne bi morala iznalaziti nove mogućnosti i sredstva da se za nove branitelje nađu i nove dionice kako bi bilo definirano sve što je do sada učinjeno i kako svi oni zahtjevi koji su se u zadnje vrijeme gomilali samo zbog nekakvih eventualnih mogućnosti materijalnih prava će biti ovim zakonskim odredbama prekinuti, ali ne diraju u stečena prava. Ove odredbe zakona ne diraju u stečena prava i to je važno ponoviti da sve ono što je stečeno ostaje u istim obimima, a ono što je u postupcima za stjecanje starosne mirovine ili opskrbnine je ograničeno sa sto dana boravka u postrojbama Hrvatske vojske i to u borbenom sektoru. Stoga klub Hrvatske demokratske zajednice, kao što sam i rekao, bezrezervno podržava donošenje ovog zakona koji niti je došao prekasno niti prerano nego pravovremeno kako bi se definiralo sve ono što je potrebito i kako bi se razdvojila prava borbenog od neborbenog sektora i jasno definirao broj hrvatskih branitelja da možemo dalje razmišljati o njihovim potrebama i uvrštavati u državni proračun ono što je potrebito za njihov normalan život i normalnu opskrbu i dotaciju Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče i gospodine ministre. Evo toliko od kluba Hrvatske demokratske Jedna prijava ispravka navoda. Uvaženi kolega Ivica Pančić. Izvolite. **Pančić, Ivica (SDP)** Pa dosta toga je ovdje bilo za ispravljanje, ali dozvolite mi samo da ispravim tvrdnju da je zakon iz 2001. godine ukidao prava tisućama hrvatskih branitelja. To jednostavno nije točno. On je samo uvodio minimalne kontrolne mehanizme, upravo kako vi obrazlažete sadašnje izmjene zakona. I molio bih kada govorite o teškim vremenima za populaciju hrvatskih branitelja u Račanovo vrijeme, da Račana pokojnoga pustite na miru. Imate vi svoga Sanadera koji je pobjegao i koji vam je prepustio da sada krešete stečena prava hrvatskih branitelja. Hvala. U ime kluba IDS-a, uvaženi kolega zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, ne razumije se./… Gospodine potpredsjedniče, gospodo zastupnici. Uvaženi gospodine ministre. što je rekao dakle prije nešto više od 13 godina. I da su svi oni koji su sudjelovali u obrani suvereniteta imali na raspolaganju dugo vremensko razdoblje u kojem su mogli podnijeti zahtjev za priznavanje rečenog statusa, evo konačno je došla pravda da nakon 13 godina od prestanka obrane suvereniteta Republike Hrvatske i skoro pet godina od stupanja na snagu važećeg zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji više ne postoje razlozi za pružanjem mogućnosti priznavanja statusa hrvatskih branitelja itd., kaže da najniža mirovina pripada korisniku mirovine iz stavka 1. i 5. članka osobama iz stavka 2. ovog članka i hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata iz stavka 3. ovog članka ako oni, odnosno osobe temeljem kojih izvode pravo na najnižu mirovinu imaju priznato sudjelovanje u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u najmanjem trajanju od 100 dana, a određuje se od osnovice koja iznosi 45% prosječne neto plaće svih zaposlenika u Republici Hrvatskoj, koja je nota bene kad smo kod plaće u zadnjih dva mjeseca niža nekih 160 kuna nego pred dva mjeseca. Istina je, mislim sad da se ovdje normalno ipak zadire u određena stečena prava. Ja mislim da bi taj članak 6. trebao ostati onako kako je glasio u starom zakonu, zašto da se u to dira. Oni koji su bili u ratnim postrojbama ja mislim da bi njima trebalo priznati tj. očuvati pravo koje su poznavali dosadašnji zakoni. Istina je, čovjek si ponekad postavlja pitanje što je to borbeni sastav, što je neborbeni sastav, to je ponekad i teško definirati. Da li je kuharica iz Vukovara koja je kuhala čaj borcima ratni ili je ona neborbeni sektor. Razgovarao sam na tu temu evo baš u ponedjeljak sa brigadirima Bošnjakom i brigadirom Muženićem i oni mi sad, Muženić mi baš otprilike ovako kaže. Pa evo, ja sam vodio operacije dole u Stonu '92. godine. Mi smo ponekad znali biti u bunkerima. Ali recimo ovi poštari, električari zapravo iz pošte koji su popravljali kablove dok su po nama padale granate, mi bi se sklonili, ali oni su morali normalno uspostavljati veze. I sad šta je tu borbeni, šta je tu neborbeni sastav? Problem je u ovoj zemlji što dva časnika recimo koji imaju pravo na mirovinu istoga čina nitko nema zapravo istu mirovinu i to oni sami kažu. Kažu da je Hrvatska jedina zemlja koja nema poginulog vojnika. O.k. ja to čak i razumijem. Određivali smo im činove kako bi im se dizali mirovine, ne njima nego njihovim obiteljima. Zadužili su zemlju, zaslužili su apsolutno se slažem što se toga tiče. Međutim, još je jedan momenat i to je bitno. Naš taj mirovinski braniteljski sustav se doslovce iskorištavao i to treba javno reći pred hrvatskom javnošću. Hrvatska je dostigla brojku od 499000 branitelja. Znači, do kraja godine vjerojatno i onu magičnu brojku od 500000 ćemo probiti. Status branitelja od 2005. do 2009. pazite, znači 10 godina po okončanju Domovinskog rata dobilo je još preko 10000 ljudi. Ali u zadnjih šest godina i broj invalida Domovinskog rata povećan je također za 10000. U međuvremenu je i broj korisnika mirovina za HVO, Hrvatskog vijeća obrane u Bosni i Hercegovini sa 3029 narastao, znači u tih deset godina na 6174 ili za preko 100%. Znači ispada se paralelno gospodo vodio još jedan rat, ali ovaj puta za privilegije. I ako je ikada u ovoj zemlji bila potrebna revizija tog broja invalida Domovinskog rata, odnosno branitelja to je danas. A da bi to mogli sprovesti za početak je potrebno objaviti registar branitelja. Slažem se, treba voditi računa čak i o brisanju onog neborbenog sastava uz određene izuzetke. Nije to jednostavno napraviti, ali ja bih se za to zauzeo. Treba normalno preispitati i broj pod navodnicima privilegija u tom sustavu i jasno usuđujem se reći revidirati svaki slučaj dobivanja invalidnina po osnovu PTSP-a u zadnjih šest, sedam ili osam godina, svejedno. Ako je broj branitelja, odnosno invalida u ovoj zemlji u zadnjih pet, šest godina povećan za 20000, ako smo u državnim službama u tih zadnjih šest godina zaposlili dodatnih 40000 ljudi, pazite riječ je o najmanje 60000 ljudi. Ja kažem da je bilo na djelu kupovanje kupovanje ovog biračkog statusa, odnosno birača, da je to sve ovaj narod plaćao ali da više jednostavno ne može i da zato sada ubacujemo u rikverc. Zašto je tome bilo tako? Pa zato jer su mirovine tri puta veće. Cirka 5800 kuna je braniteljska mirovina, a najveći broj je u invalidskoj mirovini i te invalidske mirovine su u prosjeku 7084 kuna dok ih 12116 prima više od 8000 kuna. U tom broju, znači od tih 65000 je negdje oko 30000 ljudi koji su oboljeli od PTSP-a što teško gospodo može odgovarati stvarnosti ja bih rekao ovoga trenutka. Pogledajte šta se dešava i sa nekim pojedincima koje imamo prilike pratiti u zadnje vrijeme. Ne znam, recimo ovaj problem Kneževića iz Bosne i Hercegovine. Ja ne znam koliko godina ima taj čovjek. Izgleda mi da nema sigurno nema 40. Kažu ima mirovinu od 8000 kuna. Pa koji je on čin morao dobiti? Čime je on to zadužio Hrvatsku? Netko iz Tutine bojne. Šta je zadužio tu Hrvatsku, sa Ahmićima, sa čime? Drugi problem tog istog Kneževića dođe ovdje na Županijski sud u Zagrebu kao osumnjičeni za ubistvo i nakon 10 minuta puste ga i šeta na slobodu što je sramota, apsurd dolično dolično "banane države" a ne i jedne ozbiljne zemlje kakvoj želimo biti. Umjesto da se te pojedince ubaci u bunker i preveze preko granice, tamo im ostavi auto, evo vam auto ćete mi vratiti, zapravo napunite mi ga sa nekim našim koji je tamo se sklonio i tako bi trebalo jasno u ovim slučajevima postupati jer to više tako dalje ne može. Jasno je da nama treba revizija usuđujem se reći svakog invalida koji je obolio od PTSP-a u zadnjih pet, šest godina. Treba ponavljam objaviti taj registar branitelja. Treba možda i preispitati ugovor sa Bosnom Bosnom i Hercegovinom, a ovo sto dana ili trideset dana, zašto ne devedeset i devet dana. Da li je to fer, ne znam. Neka bude i sto dana, o.k. nema nikakvog problema. Ali netko tko je bio na fronti recimo Hrvatska mi svi znamo ima 4 milijuna i 400000 stanovnika. Istina, imamo daleko veći broj glasača. ovog mjeseca negdje smo pali ispod brojke od milijun i 500000 zaposlenika. Imamo oko 1 milijun 150000 umirovljenika. Imamo blizu 280000 nezaposlenih na državnoj plaći plus plaćama u lokalnoj samoupravi ima nas 288 tisuća 152. To je bilo negdje u sedmom mjesecu, pa će reći da milijun 230 tisuća ljudi u proizvodnom sektoru, u poljoprivredi, u turizmu, u obrtu, u trgovini mora izdržavati preko jedan i pol milijun ljudi. Jednostavno taj financijski sustav se urušio i ne može se dalje iskorištavati. I to govori i o tome zapravo govori i ovaj zakon. Znači sustav ovakav kakav je ne može se više iskorištavati. On je prenapregnut, on će puknuti i ne treba se čuditi ako u idućoj godini da bi se mogao održati uvedemo i neke nove harače ili haraće. Postavlja se i pitanje zašto se iz godine u godinu stalno širila određena prava, odnosno uključivao sve širi i širi krug ljudi. Ja ponavljam, to se radilo radi izbora, a sada jasno moramo suziti određena prava, ali još uvijek ne vidim da ćemo i preispitati određena određena ponašanja, a to činimo radi jasno ograničenih, limitiranih proračunskih mogućnosti. Godina 2010., toga smo svi svjesni, biti će teža, pogotovo kada je riječ o realnom sektoru no što je bila 2009. Ono što je bila za monetarni sustav 2009., to će biti za taj realan sektor 2010. Tko preživi, ja bih rekao, tu godinu u gospodarskom smislu, figurativno rečeno, taj će živjeti vječno. Mi smo danas u situaciji da svaki dan bez posla u ovoj zemlji ostaje negdje oko 160 ljudi. Vanjski dug premašiti će krajem godine 42,5 milijardi eura. Iduće godine treba vratiti više od 10 milijardi kuna. Kako? Kako će se dolaziti do deviza? To u ovom trenutku čini mi se ne zna ni guverner Hrvatske narodne banke, kamoli da znaju ministri u Vladi. Jednom riječju, došlo je vrijeme da kažemo nema više populizma. E sada slijedi otriježnjenje. Pančić je prije uskliknuo dobrodošli u klub veleizdajnika ili izdajnika. Nemojmo tako. Tako se ne trebamo oslovljavati, tako ne trebamo razgovarati, ali je sigurno da smo došli do da više ne smijemo napraviti korak dalje, jer ćemo naprosto ne samo mi potonuti, nego ćemo za sobom povući i ovu zemlju, pa i ovih 500 tisuća branitelja, 65 tisuća invalida o kojima je danas ovdje Znači, mi danas raspravljamo, mi glasamo za ovaj rikverc. Taj rikverc ne znači izdaju, to sigurno nije veleizdaja, taj rikverc je jednom riječju jedno otriježnjenje, jedno buđenje iz sna, jedno buđenje iz utopije. Mi smo doslovce pred rubom. Priznajmo da se sustav istrošio, zato je, tu se slažem sa Pančićem, bivši premijer napustio brod, ostavio iza sebe pustoš, ali i HDZ na vlasti. Ok, ali je danas odgovornost za mjere koje će se poduzimati, ne samo na HDZ-u, nego i na opoziciji. Jednom riječju sustav samo ovog ministarstva, ako se ne varam težak 6,6 milijardi kuna, jednostavno to je negdje oko 5% proračuna u ovoj ili idućoj godini teško je, pod navodnicima, težak je teret, ali jednostavno riječ je o ljudima koji su zadužili ovu zemlju i te novce treba apsolutno pronaći. Treba brisati, još jedanput ću reći, lažne branitelje, treba brisati lažne invalide. Zašto? Da bi stvarni invalidi Domovinskog rata imali više. Da smo to napravili mogli smo i borce narodnooslobodilačkog rata izjednačiti s borcima Domovinskog rata. …/Upadica se ne čuje./… Čekajte, nemojte galamiti i vikati. Ovih drugih u sustavu mirovinske skrbi ima negdje oko 60 tisuća. 60 tisuća. Ja tvrdim da su oni stvorili ovu državu, da im nije trebalo oduzimati stečena prava, a da su časni branitelji Domovinskog rata obranili Republiku Hrvatsku, jer ne znam da li ćete se vi složiti, ali to je moje mišljenje. Bez sigurno partizanskog pokreta nikad jedna Istra, Rijeka, Zadar, otoci ne bi bili integrirani u nacionalni korpus hrvatskog naroda. Je li tako ili nije gospodo iz HDZ-a? Tako I odosmo mi opet u partizane. Ali najprije idemo mi na ispravak navoda, uvaženi kolega Josip Đakić. Izvolite kolega Đakić. Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa ispravit ću niz netočnosti koje je kolega Kajin izrekao. Ja ću ispraviti samo jedan navod da je vođen još jedan rat za privilegije. To je apsolutno netočno i to ne stoji. se ne razumije./… hrvatskih branitelja, invalida Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini, kao i u Hrvatskoj su uzrok zakona kojega smo donijeli i mogućnosti zakona iz 2005. godine, kao i stručnih analiza svih onih koji su promatrali što se događa hrvatskim braniteljima koji su oboljeli od PTSP-a. I stoga je ova brojka realna. Nije točno da imamo 65 tisuća invalida Domovinskog rata. To je apsolutna laž. Vi ste pobrojili, kruške i jabuke ste pobrkali, pobrojali ste zajedno. 45 tisuća je invalida Domovinskog rata, ostalo su oni koji u mirovini kao hrvatski branitelji, a nemaju invalidnost. I to smo današnjim prijedlogom zakona regulirali da takvih ne može biti.

Hvala lijepo. Uvaženi kolega zastupnik Branko Kutija, ispravak navoda. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Kajin je kazao teško može odgovarati stvarnosti ovog trenutka broj oboljelih od PTSP-a. Gospodine Kajin, otkud vam pravo da to govorite? Jeste vi vračar ili što? Danas ste mogli pročitati u zadarskom listu gradonačelnik Katuša dao neopozivu ostavku. To je moj gradonačelnik Benkovca. Znate zbog čega je dao ostavku? Zbog PTSP-a.

Znači veći broj nego broj branitelja koji dobiva mirovinu u Domovinskom ratu. To vas ne zabrinjava, a zabrinjava vas broj …/Govornik se ne razumije./… koji je dobio mirovinu u Domovinskom ratu. Stvarno žalosno. ne razumije se./… **Friščić, Josip (HSS)** Idemo jedan korak dalje. Ispravak navoda, dalje se prijavila uvažena kolegica Neda Klarić. Kolega zastupnik Kajin, prosim vas. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Evo u čitavom nizu netočnih navoda, ispravila bih dva gospodina zastupnika Kajina, koji navodi naravno netočno iskorištava se mirovinsko osiguranje i idemo u rikverc. Netočno gospodine Kajin, jer i dosadašnji zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji jasno svjedoči o zakonodavnom i institucionalnom okviru za sve hrvatske branitelje. Izmjene i dopune zakona o kojem govorimo definitivno će posvjedočiti

Ispravit ću netočan navod gospodina Kajina da treba brisati invalide i lažne branitelje iz Domovinskog rata. Taj postupak je u tijeku permanentno. Revizija slučajeva po dojavi je stalno u tijeku. A gospodine Kajin, vi ako znate i poznate ijednog lažnog hrvatskog branitelja, ijednog lažnog invalida Domovinskog rata, pa vaša dužnost je da to dojavite u ministarstvo pa da takvi slučajevi se izbrišu. Imam jedan prijedlog, kako sada ograničimo broj sudionika Domovinskog rata, ajmo ljudi donijet Zakon da ograničimo broj sudionika Narodnooslobodilačkog rata, 2. Svjetskog rata jer imam osjećaj da je njih iz godine u godinu sve više i više, barem po ovim pokazateljima iz Državnog proračuna. Hvala. Hvala lijepo. Prije nego što dam riječ kolegi Grubišiću, u ime predlagača ministar. Ministre Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Gospodine Kajin vi ste jednostavno iznijeli nekoliko nekoliko podataka koji ne odgovaraju činjeničnom stanju. Kolega Đakić vam je odgovorio da nije točno da je 65 tisuća Hrvatski branitelja, taj je broj manji od 50 tisuća Hrvatskih branitelja. Nije točno da ovo Ministarstvo je teško kako ste vi rekli 6 milijardi kuna, ovo Ministarstvo ima proračun za 2009. godinu 4 milijarde kune i to se naravno ne odnosi na Hrvatske branitelje cijeli iznos, nego je tu i obitelj i međugeneracijska solidarnost, značajni iznosi su u ovome Ministarstvu i dječji doplatak i rodiljne naknade koji su više od polovice iznosa predviđenih za funkcioniranje Ministarstva. Nije točno naravno ni da se kupovalo biračko tijelo. Gospodine Kajin u proteklih 5,5 godina, kroz zakonske propise, novi Zakon, pa i druge propise se sustavno regulirao položaj Hrvatskih branitelja. I puno se toga učinilo da bi on bio na boljoj razini nego što je bio kada je 2004. godine nova Vlada preuzela odgovornost za upravljanje Hrvatskom. Vidite jako dobro, ja neću navoditi sada sve što je u proteklih 5 godina u tom smislu učinjeno, ali ću da bih vam odgovorio na neka pitanja spomenuti i Fond Hrvatskih branitelja, danas najmoćniji u financijskom smislu fond u državi koji je u ovom trenutku težak nekih 2 milijarde i 300 milijuna kuna, a i povećanje koje spominjete broja branitelja od 10 tisuća, što je točno je upravo posljedica formiranja i funkcioniranja ovog Fonda jer je činjenica da dosadašnjim zakonskim propisima Hrvatski branitelji nisu imali neka posebna prava na osnovu Zakona o pravima Hrvatskih branitelja. DA su se zakonske odredbe uglavnom odnosile na stradalnike Domovinskog rata. A kada govorite o brojci Hrvatskih branitelja, ja ću vas zapitati zar nije tragično i žalost da je Hrvatska jedinstveni Registar Hrvatskih branitelja dobila tek 2005. godine, dakle 9 godina nakon završetka Domovinskog rata. Dakle ona prethodna Vlada, prethodna Vlada dr. je imala hrabrosti uhvatiti se u koštac sa vrućim krumpirom što ni jedna vlada do tada nije imala, jer su svi znali što je to vrući krumpir i kakve će sve rasprave izazvati objava ukupnog broja Hrvatskih branitelja odnosno ljudi koji su sudjelovali u Domovinskom ratu. Na kraju nije točno da ovaj Zakon dira stečena prava. Ni jedno stečeno pravo promjenom Zakona se ne dovodi u pitanje, nađite mi pa ću se složiti sa vama ako to uspijete pronaći. I ovo što vam je rekao saborski zastupnik gospodin da se revizija vrši svakodnevno i da Ministarstvo reagira na svaku dojavu o problematičnom stjecanju statusa i da prosljeđuje državnim organima koji su zaduženi za provjeru i nije ni jedan Hrvatski branitelj izgubio status ili invalid na osnovu takvih provjera. Hvala

sustava i tražiti da neosnovano vrate. To je prvo, drugo. Hrvatska je dostigla brojku od 499 tisuća branitelja, od 2005. kao što ste i sami potvrdili do 2009. taj status dobilo je još 10 000 ljudi, ali u zadnjih tih 6 godina i broj invalida Domovinskog rata povećan je za 10 tisuća kao što je u međuvremenu i broj korisnika mirovina za Hrvatsko vijeće obrane sa 3 tisuće premašio brojku od 6 tisuća i to je sve točno. Ja sam rekao prije, ispada kao da se paralelno još vodio jedan Domovinski rat ovaj puta za privilegije. Mnogi u tom sustavu su naprosto i lažni invalidi i lažni branitelji, i ako želimo da stvarni branitelji imaju više …/Govornik

Hvala Kada govorimo o Hrvatskim braniteljima u ovom Hrvatskom saboru ja bih vas molio da ne govorite o njima kao o vrućim krumpirima pa makar niti u kontekstu, zbog svih mojih prijatelja koji su bili u Domovinskom ratu, oni nisu ničiji vrući krumpir, tako da se ja ispričavam. Dok sam ja u Saboru, kada budem čuo da netko o njima govori kao o vrućim krumpirima i problemu ja ću uvijek reagirati. Nemojmo se igrati krumpirima i usporedbama s braniteljima. Idemo dalje sa raspravom po klubovima, u ime HDSSB-a uvaženi kolega zastupnik Boro Grubišić. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, gospodine ministre. Evo, ja bih rekao da uz jedan trajni pa pomalo i beskonačni progon Hrvatskih branitelja imamo najnoviji primjer branitelja pripadnika „Puma“ uz iskrivljavanje i krivotvorenje istine o Domovinskom obrambenom i oslobodilačkom ratu, pa i u udžbenicima za osnovne škole o kojima sam govorio, u kojem u jednom od njih piše doslovce da je do rata u Hrvatskoj došlo zbog otpuštanja nekolicine Srba s posla i zbog pojave radikalnih četničkih skupina u Srbiji. Možete misliti takvu definiciju po kojoj je nastao rat u Hrvatskoj ili započeo rat u Hrvatskoj, evo samo jedan mali primjer. Nadalje, svjedoci smo i ili jedan od primjera je i montirani, politički motivirani proces hrvatskom generalu Branimiru Glavašu i sada na kraju 505 podvučeno žutim. Dakle, oko 505 tisuća hrvatskih branitelja, koliko se u registru tu ajde za neku brojkicu tu i tamo, dakle ono što kažu reklama jedne slovenske firme, sad smo to podvukli žutim, prijedlogom ovoga novoga Zakona o hrvatskim braniteljima koji se zove Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja, a ja bih rekao da je to Prijedlog zakona o restrikciji ili kresanju prava hrvatskih branitelja. Tako bi se bolje mogao zvati negoli ovo kako se zove. Kada je gospodin Kajin koji je napustio sabornicu govorio o

stavku iz Ministarstva gospodarstva i našao da pod, ne vidim točno šifru, brojem piše ovako: "Mirovine boraca narodnooslobodilačkog rata za ovu godinu 600 milijuna kuna. Mirovine pripadnika bivše JNA 400 milijuna kuna." To je milijardu kuna. Vi ste gospodine ministre rekli da mirovine i invalidnine hrvatskih branitelja otprilike iznose oko 2 milijarde kuna, tako ste rekli, jer imate dječje doplatke i ostalo.

pripadnika bivše JNA i mirovine boraca Narodnooslobodilačkog rata iznose skoro pa eto još neke imaju stavke, oko 1% proračuna RH. Što je najzanimljivije te stavke iz proračuna u proračun, iz godine u godinu rastu iako je od 2. svjetskog rata proteklo 64, 65 godina. iako ja znam da postoji porast u postotku mirovina, ali ipak s obzirom na prirodni odljev, što je razumljivo i mi ćemo otići jednog dana, da ipak ta stavka koja je u porastu je nesrazmjerna nesrazmjerna broju proteka godina od 2. svjetskog rata. Meni je vrlo dobro poznato, jer sam, da kažem živio na više mjesta u ovom svom životu i znam dobro, čak i osobno, ljude koji su uz 2 svjedoka mijenjali godište kako bi ostvarili pravo boraca narodnooslobodilačkog rata. Meni je čak poznato da su se fiktivno vjenčavali da bi udovica mjesec, mjesec, dva dana prije smrti sa nekim sudionikom narodnooslobodilačkog rata i ratnim vojnim invalidom ostvarila mirovinu. Meni je poznato i to da je predsjednik Saveza antifašističkih boraca čini mi se bio '31. godište pa pitam kako je on bio sa 10 godina borac, to mi nije jasno, ali eto. To nije tema današnje rasprave. U ovom materijalu, da prijeđem na kraju na sami materijal zakonskog prijedloga spominju se, odnosno 15. i 16., koje su vrlo zanimljive, da postupci započeti po odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, za priznavanje statusa hrvatskog branitelja, statusa dragovoljca i priznavanje statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja, dakle da se ti postupci, a koji su započeti, obustavljaju. Možda nisam stručnjak u pravu ili u upravnom pravu, ali mogu pitati ministra hoće li doći do komplikacija u svezi provođenja ovoga ako je upravni postupak već započeo? U članku 16. se govori da ovi postupci ako su u fazi revizije neće biti zaustavljeni nego će biti dovršeni. I još bih nešto pitao gospodina ministra jer ovdje ne piše. Koliki je broj onih koji su započeli ostvarivati svoj status i koliki je broj ljudi na reviziji? Pa da znamo koliki će dakle, broj ljudi biti, da kažem, neću reći zakinut, ali zahvaćen ovim postupcima. Evo to bih molio gospodina ministra da nakon moga izlaganja mi to kaže ako ima podatke, a mislim da ima podatke. Odboru za ratne veterane Hrvatskoga sabora također je, hvala Bogu kao matičnom tijelu, razmatrana ova materija i ima jedna zanimljiva rečenica na kraju na kraju gotovo kao zaključak i kaže da je spomenuta mogućnost provođenja revizije svih statusa, što bi trebalo dakle, u budućem vremenu, u kondicionalu, što bi trebalo, propisati zakonom jer nije pravedno cementirati postojeće stanje, a svjesni činjenice da je znatan dio osoba ostvario status na nezakonit način. To je zahvaljujući manjkavim provedbenim propisima. To je, rekao bih, jedna stidljiva definicija. To je jedna, dakle ne spominje se da je to jedan, dakle mogućnost sustavne revizije nego pojedinačno. Ajde ti prijavi onoga iz Frankfurt brigade da on nije bio u Hrvatskoj u vrijeme rata pa ćemo mi njega onda isključiti ili skinuti mu status branitelja ili pak invalida. Pa tko će koga prijaviti? Koliko ima takvih prijava uopće? O saznanjima za lažnu invalidnost ili lažni status branitelja? O tome treba voditi računa i hrvatska Vlada jer su oni ostvarili svoje statuse lažne upravo preko institucija koje je instalirala hrvatska Vlada i ministarstva nadležna za ocjenu tih statusa. I statusa branitelja i statusa ratnog vojnog invalida. Kako se to sustavno ostvarivalo tako se sustavno treba i revidirati, a ne reći postoji mogućnost. Kakva mogućnost? Bilo bi dobro da ima mogućnost ili kako je već definirano. Kaže spomenuta je mogućnost provođenja revizije, što bi trebalo propisati. Pa propišimo. Tko propisuje zakona? Pa Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo branitelja. Gospodine ministre to je na vama. Sada ste izvršno tijelo ove Vlade, imate ministarstvo. Ja se nadam da ćete u dobroj vjeri i dobroj volji namjeri to provesti. Imate mogućnost zakonskih daljnjih odredbi, a u svezi i nastavka svezi i nastavka nekakvog ovoga prijedloga zakona o izmjenama i dopuna Zakona o pravima Hrvatskih branitelja.

"Pravo na opskrbninu korisnici obiteljske invalidnine, korisnici osobne invalidnine i Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, kada su nesposobni za privređivanje". A da se u članku 8. objašnjava da su to, to, u tu grupu spadaju i oni koji nisu zaposleni. Dakle, nesposoban za privređivanje, nije isto što i nezaposlen. Pa zdravom logikom. Dakle, da smo uspjeli zaposliti Hrvatske branitelje, da smo ih uspjeli zaposliti. A bila je tendencija svih vlada, evo da kažem svih, da nađemo posao Hrvatskim braniteljima. Onda bi bi ovakva definicija i ovakvo definiranje nesposobnih za privređivanje, a imaju nekih 30, 35 godina zaista bi bila smiješna. I vidimo po našim gradovima, po našim mjestima, zapravo većina onih koji su taj status ostvarili na razno-razni način pripadnici Bečke ili Frankfurtske brigade, koji su dakle koji su dakle nisu ni omirisali baruta, nisu ni bili na crtama bojišta, kako se ponašaju, kako dolazi do ekscesa različitih vrsta po našim mjestima. Rad čini Rad čini čovjeka dostojanstvenim, rad čini čovjeka čovjekom. I ono što se prije svega trebalo pobrinuti, prije svega da se omogući maksimalno zapošljavanje Hrvatskih branitelja, da im se omogući zapošljavanje, da oni rad, da stječu svoj dohodak svojim radom. On time stječe svoje dostojanstvo ili vraća svoje dostojanstvo. Kada se uzmu sve ove činjenice koje sam nabrojio, teško je odlučiti o ishodu glasovanja. Govorim o sebi i svom klubu, klubu HDSSB-a. Tako da u neku ruku, kako je netko rekao ovdje, evo došlo je do podvlačenja, kako u nas kažu u Slavoniji "refe". Gospodin ministar to zna. A opet s druge strane bojim se da će biti oštećeni i oni koji će biti zakinuti, pa sam u dvojbi i najdraže bi bio suzdržan kod ovog glasovanja, ali evo još ćemo razmisliti o samom glasanju. Hvala vam lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Imamo jednu prijavu ispravaka navoda, uvaženi kolega Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ispravio bih navod gospodina Grubišića koji je govorio o broju pripadnika, dakle boraca Narodnooslobodilačkog rata koji primaju mirovine. Točan je podatak da 45 tisuća 965 ima takvih mirovina, a od toga se 27 tisuća 400 odnosi na obiteljske mirovine. Također bih podsjetio da je u 2005. godine Hrvatski sabor donio Deklaraciju o antifašizmu, kojom se poziva na povećanu skrb pripadnicima o o borcima Narodnooslobodilačkog rata. I to uopće nije bila tema ove rasprave. Dakle, pozivam vas da kada se govori o ovoj temi da se ne miješaju neki prošli ratovi. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Evo dobili smo točne brojke. Kolega Grubišić, povreda Poslovnika.

Ni o povelji, ni o čemu. Prema tome, nemojte miješati. Čudi me kako se niste gospodinu Kajinu javili na repliku ili na ispravak netočnog navoda. mi ništa ispravili niti na nešto skrenuli pažnju. Ali se za riječ javio uvažani ministar. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Pa evo odgovorio bih samo na neka pitanja koja je postavio uvaženi saborski zastupnik gospodin Grubišić, pitajući koliko je postupaka u tijeku? Negdje oko tisuću i 500 je postupaka u tijeku. Dakle, stupanjem na snagu izmjena i dopuna ovog zakona, oni će biti obustavljeni. Ali moram reći da se tu ne radi o povratnom djelovanju djelovanju zakona. Povratno djelovanje zakona odnosilo bi se na negativne promjene uzrokovane ovim zakonom kod već okončanih upravnih predmeta. A to ovaj zakon ne predviđa. Dakle, mi nijedno rješenje koje je do sada izdano ne dovodimo u pitanje i dakle ne stoji da se ograničavaju postojeća prava. Ne. Dapače. Što se tiče nezaposlenosti Hrvatskih branitelja, moram reći da većina Hrvatskih branitelja i 15 godina po završetku rata je u svijetu rada i da vlastitim radom ostvaruju svoju egzistenciju. nezaposlenih Hrvatskih branitelja manja od stope za ostali dio populacije, da je negdje oko 21 tisuća nezaposlenih branitelja. A da je u proteklih 5 godina više od 10 tisuća Hrvatskih branitelja, našao svoj posao kroz mjere zapošljavanja nezaposlenih Hrvatskih branitelja koje je provodila ova Vlada. I što se tiče revizije, već sam odgovorio da se svakodnevno revizija provodi, a da osobno nisam osobno nisam "sustavnu reviziju". Imali smo u prošlosti vidjeli što znači ta sustavna revizija. Što je Napravila je tisuće i tisuće sudskih sporova, koje je u pravilu država izgubila. I na te sudske procese su potrošene desetine i desetine milijuna kuna za odštetu iz državnog proračuna. A evo reći ću i kolegi Denoni ja nikada nisam o hrvatskim braniteljima govorio kao o vrućim krumpirima. Dapače, uvijek sam o hrvatskim braniteljima jer sam i sam hrvatski branitelj i cijenim ono što su u Domovinskom ratu učinili, govorio sa dužnim poštovanjem. I nemojte mi stavljati u usta ono što ja nijednog trenutka nisam rekao. Ja sam samo rekao da taj problem jedinstvenog registra i figurativno i slikovito ga nazvao vrućim krumpirom, nitko do Vlade Ive Sanadera nije ni pokušao riješiti. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala ministre. Znači, ako je što će reče slikovito kolega Grubišić refo ali nije mus. Idemo mi dalje sa raspravom. Rekli ste da razumijete ono prvo, onda znate i ovo drugo a on isto tako. A na redu je rasprava u ime kluba SDP-a uvaženog kolege Ante Kotromanovića. Izvolite kolega. **Kotromanović, Zato imam glavu zdravu što sam pazio naravno čitavi rat. Znaš šta bi sad napravio Živko? .../Upadica se ne čuje./... Živko dok sam se ja borio za Hrvatsku državu ja mislim da je tebi netko pisao dole ono što treba govoriti. Ma nemojte pričati. Čuvam dostojanstvo ali šutim. Ja razumijem ovo i molim da krenemo s raspravom onako kako to treba. **Kotromanović, Ante (SDP)** Gospodine potpredsjedniče Sabora. Da krenemo naravno sa raspravom, da se kanimo gluposti. Gospodine ministre, dragi kolege zastupnici i zastupnice, prije zastupnice nego zastupnici. Evo danas je naravno na temu Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Naravno da je to bitna stvar za nas branitelje jer ovim prijedlogom se određena dosadašnja prava ograničavaju. Naravno da sam pročitao možda za razliku od gospodina mog kolege dole iz Splita ovaj konačni prijedlog zakona i naravno da imam svoje mišljenje o njemu što nisam siguran za druge naravno. I želim naravno prokomentirati kompletne članke i ono što je napravljeno u Ministarstvu branitelja, obitelji i međugeneracijske solidarnosti. Kad gledamo sve ove članke ima naravno apsolutno dobrih članaka pa ću početi na primjer od članka 1. koji je potpuno isti kao što je primijetio kolega Pančić kao iz njegovog vremena. Članak 2. koji je također jako dobar, koji rješava puno stvari, članak 3., članak 4. također isto, članak 11., članak 12. i to je dobro. To mi se sviđa zato što ja kao branitelj i dragovoljac Hrvatske vojske čitavo vrijeme zagovarao sam da je došlo vrijeme da se konačno o ovome nekako završi priča i da možemo na kraju imati nekakve stvari bitnije i važnije za ovu Republiku Hrvatsku. No, ima nekoliko članaka u kojima ću naravno pitati mišljenje Ministarstvo branitelja, o kojima ću naravno dati svoj sud i vidjet ćemo kako ćemo to sve skupa kasnije raspraviti. Članak 6. koji govori o pravu na najnižu mirovinu, do sada smo imali praksu i zakon je bio takav da je svaka osoba koja je bila kako je rekao ministar jedan dan mogla ostvariti pravo na najnižu mirovinu i to su ljudi ostvarivali to je potpuno jasno. Oni su ostvarivali iako ja mogu postaviti pitanje zašto smo mogli postaviti tako male kriterije i da čovjek zbilja ne provede nijedan dan na ratu a dobije status branitelja tko zna na koji način, dobije najnižu mirovinu. Meni je to u redu ovaj članak 6. također isto iako ćemo imati problema danas upravo radi ovoga što su određeni ljudi dobili najnižu mirovinu zato što su bili jedan dan a bili su možda u istoj postrojbi, istom vodu, istoj desetini i onima na primjer 65 godina života osoba koja pretendira da dobije mirovinu ima 64 godine života i nešto dana i to neće mu biti omogućeno po ovom zakonu. Kažem, iako osobno ja mislim da je trebalo podići i nešto granicu više. Kada govorimo o članku 10. koji govori o bračni drug stupanjem u brak ili izvanbračnu zajednicu određeno Obiteljskim zakonom gubi prava iz ovog zakona koja je ostvario kao član obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i umrlog hrvatskog ratnog invalida. Ja mislim da je ovo napisano više pro forme zato što mi ne možemo dokazati i teško je dokazati da netko živi u izvanbračnoj zajednici. Mi smo o tome raspravljali kolega Đakić i ja, svi skupa to je naprosto tako. I tko će priznati u izvanbračnoj zajednici, izgubiti pravo na ono što ima ovim zakonom. Kad govorimo o članku 14. naravno da se slažem da je vrijeme da se konačno zatvori priča o priznavanju i dobivanju statusa branitelja jer mi smo valjda jedina zemlja u svijetu koja nakon 14 godina nakon 14 godina nije do kraja regulira, ovim zakonom ćemo sada regulirati ostvarivanje statusa branitelja za ljude koji su neki bili a možda neki nisu bili u Domovinskom ratu. Tu moram par riječi reći. Kao predsjednik odbora i to smo komentirali isto kolega Đakić i ja jučer na samom odboru, dobio sam nekoliko zahtjeva od Udruge maloljetnika do Narodne zaštite iz Osijeka, navodno ima preko 4,5 tisuće ljudi koji su zatražili status branitelja i oni sad su, zato sam i tražio prošli put da ovaj zakon ne ide po hitnom postupku da bi oni kao mogli ostvariti status branitelja do okončanja postupka. On je navodno postupak u tijeku. Pa gospodine ministre, ja bih molio isto da da vidimo možemo li tu, naprosto da li je istina i da li se tu može još nešto napraviti. Također isto javili su mi se pirotehničari ovih dana, jedna kategorija pirotehničara od 96., 97. koja je razminirala Hrvatsku koja također isto navodno nije riješila status branitelja i trebalo bi vidjeti da li se tu ipak može nešto napraviti za ljude koji su možda dali nešto za Hrvatsku državu. Za mene su ono što je govorio kolega Grubišić najsporniji članak 15. i članak 16., i tu mislim da je to dosta. Možda je to za pravnike potpuno jasno ali mi smo imali puno upita i o tome smo također jučer govorili na odboru, isto svi su govorili. To je jedan problem za ljude koji nisu pravnici i bili su jako prestrašeni ovim izmjenama i dopunama zakona zato što su ljudi mislili da će svi oni kojima je u tijeku postupak da će izgubiti status. Dobro da je ministar rekao u svemu tome i dobro je da je to jasna poruka sada. Ova dva članka 15. i 16. vrlo lako mogu biti na jedan način protuzakoniti i kose se sa Zakonom o upravnom postupku. Naime, Zakon o upravnom postupku dozvoljava neograničeno vođenje postupaka. Mi smo čuli od ministra maloprije da ima otprilike oko tisuću i pol ljudi kojima će biti to okončano. Ja se bojim da će to proizvesti određene probleme, da će možda opet slijediti određene tužbe prema Ministarstvu branitelja što naravno ne bi bilo nikako dobro. Mi imamo do sada tisuće i tisuće, znači oko 35 tisuća zahtjeva, koliko sam razumio ministra, 35 tisuća ljudi je podnijelo zahtjev za priznavanje statusa hrvatskog vojnog invalida u proteklom periodu, otprilike do 2005. godine, nešto iza toga. Znate li to da će sada svi oni pripadnici koji su podnijeli zahtjev za priznavanje statusa invalida i koji nisu dobili konačno rješenje da li će njima bit prekidan postupak, to je bitno, vrlo bitno. Ja mislim da bi tu trebalo možda kroz zakon ili kroz nekakav amandman pojasniti to da to bude vrlo jasno i precizno. Mene je interesiralo koliko takvih ljudi ima, ali čuo sam da je to brojka od 1500 i to je poprilična brojka koja može naprosto zadati glavobolju svima nama. Ja mislim da možda među ovim ljudima ima dosta pravih ratnika, ovih rekli smo, čuli smo oko 1500 ljudi koji će ostati bez prava na postupak. Možda da vidimo tko je od njih iz borbenog sektora. Ako već dijelimo na borbeni i neborbeni sektor, da bar omogućimo onim ljudima koji su u borbenom sektoru da ostvare prava, a ovi koji su u neborbenom sektoru po meni prava ne bi ni trebali imati, pravo znači na invalidnost, mirovinu i ove sve druge stvari, udjele dionica koje dobiju nakon što steknu status branitelja zato što smatram da onaj tko je bio u neborbenom sektoru nije se tukao na crti bojišnice ne bi mogao ni imati Ove izmjene i dopune zakona po meni kasne otprilike 11 godina. U ovom proteklom periodu, znači 14 godina nakon rata broj branitelja došao je do otprilike brojke od pola milijuna i negdje oko 65 tisuća mirovina sve skupa, znači ne samo invalidskih mirovina, ima tu obiteljskih mirovina itd. Status branitelja, kao što i znamo, o tome smo isto također na odboru jučer raspravljali, je mogao dobiti malte ne bilo tko jer je članak 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja po meni dosta široko postavljen i omogućavao je da određeni ljudi, novinari, političari, zastupnici, doktori, vatrogasci. Ja sam imao primjer vatrogasca '94. godine iz jednog grada koji nikad nije bio na crti, čovjek je dobio status branitelja i tražio je status invalida i hvala bogu da je ministarstvo to odbilo jer to naprosto nema smisla. I tu ljudi ako ostvare status branitelja, naravno po inerciji mogu ostvariti druga prava kao invalidnost, mirovinu, dionice, udjele, a da mnogi nikada nisu bili na prvoj crti bojišnice što je apsolutno za mene nepošteno i nepravedno. Jučer smo, kako kažem, imali odbor i citirat ću generala Borkovića, mladog jastreba, koji je rekao: "ovim zakonom mi smo zacementirali sve one koji su nezakonito stekli status branitelja." Ovaj zakon po meni donesen je iz nužne potrebe jer smo napokon shvatili da je vrag odnio šalu. Prije šest godina ovaj postojeći zakon donesen je bivši kao spasonosno rješenje za branitelje u RH. da nije bilo baš tako. Mnogi su ostvarili status branitelja i mirovinu na temelju starog zakona i po meni loših kriterija, a ne pravednosti i realnosti. Da nije upravo tako kako govorim, sada ne bi mijenjali ovaj bivši zakon i predlagali nešto drugo. Ja smatram da je trebalo još riješiti dvije stvari prije nego što na jedan način konačno zatvorimo priču o braniteljima i priču o tome tko je tko više dao, a tko je više uzeo braniteljima u Republici Hrvatskoj. Dotakli smo se malo Registra branitelja. Ja smatram da Registar branitelja svakako moramo srediti. O tome smo ministar i ja govorili, da ga trebamo srediti. Naravno ja imam svoje mišljenje o tome na način malo drugačije nego sada. U tom slučaju čak i objava je potpuno bespotrebna. Evo prvi put ću to reći ovdje za sabornicom. Kako? Treba ga srediti po ratnim brigadama, po zbornim područjima ratnim brigadama, a sada je on ustrojen na način po abecednom redu tako da imamo npr. tisuću Josipa Horvata. Kada bi tako regulirali registar branitelja točno bi znali broj pripadnika Hrvatske vojske, onih ljudi koji su jurišali, ginuli, ranjavani bili, nestajali, zarobljeni bili u borbenom sektoru. Naravno, oni koji nisu igrom slučaja. Točno bi saznali broj pripadnika ljudi koji su dobili status branitelja i to je dobro, neka su ga dobili, a da nisu bili na prvoj crti, ima takvih puno. Možemo puno primjera uzeti da su ljudi puno napravili, doprinijeli za stvaranje Republike Hrvatske, a da nisu baš bili na prvoj crti bojišnice, ali je vrlo bitno imati točan broj. Mi danas imamo negdje možda oko 17 tisuća, možda nešto više, ministre, u neborbenom sektoru. Osobno smatram da to mora biti najmanje 100 tisuća. Ako bi to napravili, a to nas ništa ne košta, ja mislim da bi napravili jako puno i na taj način bi sigurno doprinijeli vraćanju dostojanstva i braniteljima i ratnicima junacima iz Domovinskog rata. Druga stvar, po meni, koju trebamo napraviti da bi zatvorili ovu priču o braniteljima, a to je u sklopu ovoga napravit jednu kategorizaciju branitelja: a) branitelj onaj koji je jurišao, nestao, ranjen bio, borio se itd., ima sva prava na invalidnost, na mirovinu, na udjel, na dionicu i b) branitelj koji ima čast što je bio sudionik Domovinskog rata, ali nije bio na prvoj crti bojišnice, nećemo mu oduzimati nikakva prava. Na taj način ja mislim da bi mi potpuno zadovoljili sve one ljude po terenu koji ipak gunđaju na brojku od pola milijuna ljudi i na one sve ljude koji su možda dobili status branitelja, a nisu bili direktno na prvoj crti bojišnice. I na kraju, ja sam mislio da sjede tu ozbiljni ljudi koji će ozbiljno raspravljati, koji se neće dobacivat iz klupa i ja više nikad neću upozoravati nekoga. Ja kada bilo koga od vas slušam, ja slušam pozorno i pratim što vi govorite. Nikad nisam pravio grimasu ružnu, nikad nisam dobacio riječ, nikad nisam ništa napravio. Ja zadnji put vas ovdje upozoravam, ja kad govorim ja vas poštivam, ja tražim poštovanje. Hvala lijepo, kolega zastupniče. Imamo dvije prijave ispravka navoda. Uvaženi kolega zastupnik Josip Đakić. Izvolite, kolega. Hvala lijepo, potpredsjedniče. Pa evo, uvaženom kolegi ispravit ću iako smo se složili u puno stvari i na odboru, ali moramo ispraviti ono da u članku 1., članku 2., 3. i 4. da su to istovjetne zakonske odrednice kao što su bile u zakonu iz 2001. godine tj. njegovog kolege Pančića. Apsolutno je to razlika. Ove odrednice zakona ne ukidaju nijedno stečeno pravo kao što su to radile one zakonske odredbe. U tome je bitna razlika i stoga je ova moja ispravka netočnog navoda bila nužna. Zacementirano stanje apsolutno je isto tako netočno. Nitko tko je lažno stekao bilo šta, od statusa branitelja do statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida ne može biti zacementiran jer zakoni Republike Hrvatske govore da svaki će bit sankcioniran kad se to ustanovi.

da za zacementiranje stanja statusa branitelja. Dakle, s tim se možemo složiti. On je citirao, ali dakle to se odnosi. Mi smo svjesni, dakle svjesni smo da su mnogi dobili status i ratnog vojnog invalida koji nisu imali pravo. Dakle, sjetimo se samo onih komisija koje su bile liječničke, koje su bile na ispitivanjima, dakle koje su bile i raspuštane. Sjetimo se i mnogih revizija. Ali dakle, nije točno da, dakle revizija se provodi permanentno i dakle svi oni, dakle neće ostvariti i neće biti sigurni ako nisu stvarno ratni vojni invalidi. I ja se nadam da nećemo nikad više kao što je rekao i ministar, da nećemo nikad više napraviti onakve hajke kao što je bila ona

prije svega izrazio zadovoljstvo što i gospodin Kotromanović kao hrvatski branitelj, međutim koliko sam shvatio iz njegovog izlaganja podržava ove izmjene zakona i da su one logične i rekao Kada je u pitanju gospodine Kotromanović najniža braniteljska mirovina, ja moram reći da u ovom trenutku je svega 228 takvih najnižih najnižih mirovina po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i naravno da nitko neće dovesti u pitanje tih 228 mirovina jer su one ostvarene po još uvijek važećem zakonskom propisu. Ali od dana stupanja na snagu vidimo da se tu značajno postrožava kriterij za ostvarenje te mirovine. Isto tako u uvodnom izlaganju jasno sam rekao kada su u pitanju predmeti u nastavnom postupku za priznavanje statusa HRV-ia da se na njih ne odnose odredbe ovog zakona. Dakle, oni koji imaju privremena rješenja o invalidnosti na njih se ove odredbe ne odnose. Njihovi postupci će se i dalje nastaviti i okončati. I što se tiče registra hrvatskih branitelja. Registar hrvatskih branitelja naravno da se vodi po abecednom redu što je i sasvim logično. Nećemo ga valjda voditi po azbuci ili ne znam bez ikakvog reda. Ali kod svakog pripadnika u registru, odnosno kod svakog hrvatskog branitelja se vodi i postrojba u kojoj je sudjelovao u Domovinskom ratu. I vrlo je jednostavno moguće utvrditi za svaku postrojbu klikom na dugme na kompjuteru da se izbace svi pripadnici određene postrojbe tijekom Domovinskog rata. Hvala lijepo. Hvala lijepo. U 13,25 isteklo je vrijeme za prijavu za pojedinačne rasprave. Objavljujem pauzu do 15,00 sati. Nastavit ćemo sa raspravom Kluba zastupnika HSS-a i zastupnika Stanka Grčića. Hvala lijepo.